Hvala.

Željko (HDZ)** Sada ćemo prijeći na prvu točku. To je - Izvješće o poslovanju slobodnih zona u RH u 2014. Podnositelj Izvješća je Vlada RH na temelju članka 25. Zakona o slobodnim zonama. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo čije ste izvješće primili na sjednici. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Da. Uvaženi zamjenik ministra poduzetništva i obrta Mario Turalija. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Prilikom ovog predstavljanja Izvješća o slobodnim zonama za 2014.godinu uvodno bih želio samo podsjetiti da je ovo treće po redu izvješće o poslovanju slobodnih zona u RH koje se predstavlja u ovom Domu. Nakon izvještaja za 2011., 2012. godinu i 2013.godinu pred vama se nalazi izvješće za 2014.godinu. Postupajući u skladu sa važećim propisima te podržavajući transparentnost u poslovanju slobodnih zona sada predstavljamo izvješće o poslovanju slobodnih zona u RH 2014.godini. Nakon dva ključna događaja koja su bila značajna za slobodne zone u 2013. godini, a to je članstvo Republike Hrvatske u EU od 1. srpnja 2013. godine, te izmjena zakonodavnog okvira kroz izmjene i dopune Zakona o slobodnim zonama u prosincu 2013. godine. U 2014. godini je zakonodavni okvir za poslovanje slobodnih zona dodatno unaprijeđen kroz donošenje Pravilnika plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone koji je stupio na snagu u veljači 2014. godine. Prije nego što kažemo više o ovom Pravilniku dozvolite samo da se ukratko podsjetimo o izmjenama zakonodavnog okvira kroz izmjene i dopune Zakona o slobodnim zonama koje su stupile na snagu 19. prosinca 2013. godine. Ovim izmjenama i dopunama usklađen je sustav slobodnih zona u Republici Hrvatskoj s uvjetima poslovanja na zajedničkom tržištu EU, a to se odnosi na carinske i porezne tretmane, te je omogućeno produljenje postojećih koncesija za slobodne zone u Republici Hrvatskoj, ali i odreknuće od tih istih koncesija kada to gospodarski interes zahtijeva što do tada nije bilo moguće važećim zakonom, te je unaprijeđen odnos davatelja i korisnika koncesije za slobodnu zonu u pogledu regulacije međusobnih obaveza. A posebno naglašavamo kako je pri tome zadržana mogućnost na pravo korištenja ranije stečenih poreznih olakšica koje ostaju na snazi do iskorištenja, tj. do kraja 2016. godine. Također, izmjenama i dopunama zakona usklađene su nadležnosti i nazivi tijela državne uprave sukladno važećim propisima kako bi se ukinule administrativne poteškoće do kojih je dolazilo zbog neusklađenosti nazivlja djelokruga rada u postojećem zakonodavnom okviru. Usklađivanjem je olakšano poslovanje korisnika koncesija iliti koncesionara i korisnika slobodnih zona, ali je u interesu i potencijalnih investitora posebice iz trećih zemalja zainteresiranih za poslovanje u slobodnim zonama. Izmjenama i dopunama zakona detaljnije su propisani rokovi za dostavu dokumentacije, te način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone, a upravo radi izrade ovog i sličnih izvješća, te drugih podloga važnih za poslovanje slobodnih zona korisnici slobodnih zona su postali obvezni dostavljati podatke korisnicima koncesija. Pri tome napominjemo kako se svi prikupljeni podaci o poslovanju korisnika slobodnih zona smatraju poslovnom tajnom. Nadalje izmjenama i dopunom zakona predviđen je i instrument regulacije u vidu novog Pravilnika o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone koji je stupio na snagu u veljači 2014. godine. Glavna zadaća ovog Pravilnika je precizno definiranje osnovice i razdoblja za koje se plaća naknada za koncesiju. Osim reguliranja načina plaćanja naknade za koncesiju pravilnik je implementirao i obvezu zadanu Zakonom o koncesijama, odnosno osigurao je podlogu za pribavljanje instrumenata osiguranja za redovito plaćanje naknada za tu istu koncesiju. Utjecaj članstva Republike Hrvatske u EU na poslovanje slobodnih zona nastavljeno je i u 2014. godini prvenstveno kroz utjecaj na one korisnike slobodnih zona koji posluju na unutarnjem tržištu EU, odnosno drugim državama članicama. Naime, korisnici koncesija, koncesionari za slobodne zone i u 2014. godini ukazuju na izmijenjene uvjete poslovanja korisnika slobodnih zona zbog članstva u EU i to prvenstveno na tretman robe čije je odredište unutarnje tržište EU, odnosno čija roba ima krajnju destinaciju EU i podložna je plaćanju poreza na dodanu vrijednost, te se ona tretira kao roba namijenjena domaćem tržištu. Od 1. srpnja 2013. godine na područjima pod koncesijama za slobodne zone promijenjeni su uvjeti poslovanja u dijelu carinskih postupaka koji su korisnici dužni provoditi što dijelu poduzetnika otežava, pa čak i poskupljuje poslovanje. Dodatna otegotna okolnost je i plaćanje poreza na dodanu vrijednost za sve robe koje napuštaju zonu, a čije odredište nisu treće zemlje, odnosno i na kraju na slabije poslovne rezultate utjecala je i sama gospodarska kriza kroz koju prolaze sami korisnici zona, ali i njihovi poslovni partneri. Srukturirano kao i ranija izvješća o slobodnim zonama u 2011., dvanaestoj i trinaestoj godini ovo izvješće sadrži prikaz zakonodavnog okvira za osnivanje i poslovanje slobodnih zona u Republici Hrvatskoj, te njihovo stanje slobodnih zona, tj. skupne i zbirne podatke na razini svih slobodnih zona u Republici Hrvatskoj, a i za svaku zonu zasebno. Podaci su vam usporedivi u odnosu na 2013. godinu, tj. tadašnje aktualno stanje 2014. godine. Ministarstvo poduzetništva i obrta kao nadležno ministarstvo za slobodne zone prikupilo je podatke o poslovanju slobodnih zona sljedećom dinamikom. Podaci o poslovanju u 2014. godine koji su dostavili korisnici koncesije za slobodne zone zaprimani su do lipnja 2015. godine, a verificirani podaci Ministarstva financija, Porezne uprave o iskorištenim poreznim olakšicama u 2014. godini zaprimljeni su krajem listopada 2015. godine. Nakon same obrade podataka u Ministarstvu poduzetništva i obrta izvješće je podneseno Vladi RH, a Vlada RH sada podnosi Izvješće o poslovanju slobodnih zona u RH u 2014. godini Hrvatskom saboru. U broju slobodnih zona i njihovoj površini u 2014. došlo je do manjih promjena u odnosu na prethodnu 2013. godinu. Postupajući u gospodarskom interesu korisnika slobodne zone Bjelovar, korisnik koncesije za slobodnu zonu je krajem 2013. godine podnio zahtjev za ukidanjem statusa slobodne zone te samo postupanje po zahtjevu okončano je u ožujku 2014. godine kad je po pribavljanju pozitivnih mišljenja nadležnih resora Vlade Republike Hrvatske donijela odluku o prestanku koncesije za osnivanje slobodne zone Bjelovar te je ova slobodna zona prestala s radom 31. ožujka 2014. godine. Druga promjena koja se desila glede površine slobodnih zona i ona se odnosi na smanjenje površine pod koncesijom za slobodnu zonu u slobodnoj zoni „Đuro Đaković“ Slavonski Brod d.o.o. a korisnik koncesije je ili koncesionar za slobodnu zonu „Đuro Đaković“ je također u 2013. godini podnio zahtjev za raskid dijela koncesije i izlazak dijela korisnika iz slobodne zone odnosno za skidanje koncesije na dijelu te slobodne zone na kojem su ovi korisnici poslovali. Podnošenje zahtjeva i u ovom slučaju je uvjetovano gospodarskim interesom korisnika slobodne zone. Nakon što su prikupljena pozitivna mišljenja nadležnih resora Vlada Republike Hrvatske je u ožujku 2014. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o davanju koncesije za osnivanje slobodne zone „Đuro Đaković“ Slavonski Brod d.o.o. Nakon stupanja na snagu ove odluke s poslovanjem u slobodnoj zoni nastavio je jedan korisnik. Prema tome, početkom ovog izvještajnog razdoblja u Republici Hrvatskoj poslovalo je ukupno 14 slobodnih zona, od čega 10 kopnenih slobodnih zona i 4 lučke slobodne zone koje su smještene na pomorskom dobru. A na kraju u 2014. posluje 13 slobodnih zona tj. 9 kopnenih i 4 lučke. Znači ona bjelovarska se zatvorila pa je s tih 14 smanjen broj na 13 slobodnih zona. Kada sumiramo same rezultate poslovanja u slobodnim zonama navedene u izvješću vidimo da su isti ti korisnici slobodnih zona bili većinom mali i srednji poduzetnici s nekom aritmetičkom sredinom tj. prosječnih 56 zaposlenih djelatnika. Udio izvoza u ukupnom prihodu korisnika slobodnih zona iznosio je visokih 77% što je porast od 5,5% u odnosu na 2013. godinu. Broj korisnika slobodnih zona je u odnosu na 2013. smanjen za 35% ili u 2014. je bilo 143 korisnika, a u 2013. je taj broj iznosio 221. Do smanjenja je došlo iz dva razloga. Jedan razlog je administrativno postupanje samih koncesionara odnosno sređivanje ugovora s korisnicima slobodnih zona, a drugi razlog je smanjenje površine slobodne zone u slobodnoj zoni „Đuro Đaković“ Slavonski Brod. Ovo smanjenje površine slobodne zone i broja korisnika u Slavonskom Brodu imalo je za posljedicu i blago smanjenje broja ukupno zaposlenih u slobodnim zonama koji je za 3% manji nego u 2013. godini. Kad usporedimo tu statistiku vidimo u biti da je ovi koncesionari koji su izašli iz tih slobodnih zona da je ostao na istom nivou broj djelatnika kao prethodne 2013. godine. U 2014. godini kod korisnika slobodnih zona bilo je zaposleno 7827 radnika, a u 2013 oko 8000 radnika. Glavni financijski pokazatelji korisnika slobodnih zona u 2014. su ukupan prihod tj. neki konsolidirani prihod koji je iznosio preko 5 milijardi kuna, što je za 8,5% više nego u 2013. godini kad je taj iznos iznosio 4,8 milijardi kuna ili negdje oko 410 milijuna kuna manje. Dobit je iznosila za 380% više nego u 2013. godini i ona se kreće na razini 150 milijuna kuna odnosno točnije 148,24 milijuna milijuna kuna. U 2013. godini je taj iznos bio 31 milijun, točnije 30,9 milijuna kuna. Znatan rast dobiti najvećim je dijelom posljedica ukupnog pozitivnog poslovanja pojedinih zona čiji su korisnici u 2014. ostvarili pozitivne rezultate poslovanja za razliku od 2013. godine. razlog rasta je izlazak korisnika slobodnih zona koji su imali negativne poslovne rezultate iz režima slobodnih zona, a samim time i iz podataka u poslovanju svih tih slobodnih zona. Ovim pozitivnim podacima u poslovanju slobodnih zona želimo istaknuti kako su slobodne zone instrument gospodarske politike Republike Hrvatske koji je dosada imao značajnu ulogu za gospodarstvo s posebnim učinkom na ravnomjerni regionalni razvoj, povećanje izvoza zaposlenosti ulaganja a kao takav je prepoznat i u drugim državama članicama EU. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici ovim završavam svoje izlaganje i Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu. Puno opširnije materijale ste dobili kroz strukture Hrvatskog sabora te vam stojim na raspolaganju ukoliko imate bilo kakvih pitanja. Hvala lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Prvi je klub prijavljen HDZ-a, uvaženi zastupnik Leon Žulj.

Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Pred nama je Izvješće o poslovanju slobodnih zona u 2014. godini. Kao što je zamjenik ministra obrta i poduzetništva naglasio ovo je izvješće koje se prati u 2011., 2012. evo i u 2014. u odnosu na 2013. godinu. Detaljno je prikazano poslovanje naših poduzetnika koji se nalaze u našim slobodnim zonama. Njihovi financijski pokazatelji su također prisutni u izvještaju. I ono što možemo sigurno pohvaliti da unatoč promijenjenim okolnostima u poslovanju kada govorimo o carinskim ili poreznim povlasticama za korisnike naših slobodnih zona da imamo rast i razvoj kada govorimo o poslovanju naših poduzetnika, iskazanom poslovnom rezultatu, dobitku naših poduzetnika, kada gledamo zbroj. Također i ulaganja koja su u iznosu preko 300 milijuna kuna u razvoj njihovih poslovnih procesa kako za lučke zone tako i za kopnene zone. Detaljni prikaz odnosno u jednom trenutku 14 slobodnih zona pokazuje jednog značajnog gospodarskog subjekta koji se nalazi u varaždinskoj slobodnoj zoni gdje njegovo poslovanje itekako odskače, koji je proširio svoje poslovanje i u Slavonski Brod. I mi kada govorimo o našim slobodnim zonama sigurno je pred nama jedan izazov kako ćemo kreirati u razdoblju koje slijedi ukupne uvjete za razvoj naših poslovnih subjekata ne samo u slobodnim zonama nego i u svim postojećim poslovnim zonama i na ukupnom području RH. Mi kada se uspoređujemo sa slobodnim zonama u našem okruženju vidimo da su to zemlje koje još nisu pristupile EU, koje imaju sigurno svoje pozitivne strane i kada se natječu na tržištu onih stranih ulagača koji biraju gdje će se sutra poslovati vidimo da su različiti i troškovi rada, različiti je i pristup države kada govorimo o načinu subvencioniranja, privlačenja, tradicijama. Kada govorimo o Srbiji ili Makedoniji vidimo i marketinške aktivnosti a mi danas govorimo o slobodnim zonama na prostoru RH gdje i dalje iste povlastice imamo za slobodne zone lučke a za kopnene smo izgubili te moguće povlastice kada govorimo o nastupu prema zemljama EU. Kada govorimo o lučkim slobodnim zonama, one isto također kada gravitiraju prema EU nemaju iste porezne povlastice i carinske povlastice nego što smo ušli u EU ali njihovo poslovanje je više usmjereno po pokazateljima prema zemljama izvan EU. je razmišljanje i u ime kluba da trebamo vidjeti koje su to mogućnosti da naglasimo položaj naših slobodnih zona, pitanje naše obrazovne infrastrukture, pitanje našeg prometnog položaja. Jer vidimo da dolaze investitori iz raznih zemalja, da osluškuju koje su to mogućnosti, da li se možemo pozicionirati na međunarodnim koridorima kada govorimo o koridoru 5B, 5C, koridor 10, kada govorimo o našim kapacitetima za izgradnju luka na prostoru RH, pa od luke Rijeka, Zadar, gdje vidimo i sada značajna ulaganja kada govorimo o poziciji luke Ploče. Morati ćemo napraviti i jednu harmoničnu ukupnu politiku kada govorimo o obrazovnoj infrastrukturi, jednom radnom kontingentu, analiziraju zašto se neki poduzetnik nalazi na određenom prostoru sa značajnijim ulaganjima, sigurno je da je tu na prvom mjestu kvalificirana radna snaga za pojedinu branšu i tu su pokazatelji kao takvi dobri i rezultati drugih zemalja pokazuju isto da su to iskustva koja se mogu integrirati i u našem slučaju. Očekujemo radni sastanak između zainteresiranih dionika koji reguliraju zakonski okvir, znači resorna ministarstva, predstavnici svih naših slobodnih zona da se kreira sutra jedan paket mjera kada upravo govorimo o razvoju naših slobodnih zona i što možemo napraviti u razdoblju koje slijedi. Vidimo da su određene slobodne zone itekako potencijal po onome što se raspolaže sa ukupnim građevinskim zemljištem, po Zakonu o poticanju ulaganja, regulativne mjere kada govorimo o EU i našim poduzetnicima koji nam stoje na raspolaganju. Također i fondovska industrija upravo za malo i srednje poduzetništvo jer vidimo po samim rezultatima dosadašnjeg poslovanja da je to riječ u prosjeku o malim i srednjim poduzetnicima koji posluju na prostoru naših slobodnih zona. Gledajući svijet na prostoru svih poslovnih zona, odnosno slobodnih zona radi 42 milijuna djelatnika, od toga 30 milijuna u Kini, 2 milijuna u Meksiku, 700 tisuća na Srednjem Istoku, Makedonija snažno ide naprijed, slobodna zona Pirot najperspektivnija slobodna zona u Republici Srbiji na prostoru jugoistočne Europe. Moje razmišljanje je da trebamo vidjeti gdje smo mi na tom polju, što mi još možemo napraviti da potenciramo upravo naše prednosti u kvalificiranoj radnoj snazi, u proizvodima sa većom dodanom vrijednošću jer moramo dati odgovor upravo onim tržištima gdje je niža niža cijena radne snage upravo kada govorimo o Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Republici Makedoniji. HDZ će podržati ovo izvješće za 2014. godinu i sa očekivanjem rezultata radnog sastanka između dionika koji su itekako zainteresirani i nas javnosti kada govorimo o razvoju poslovnog okruženja kako za slobodne zone tako i za druge dijelove prostora prostora gdje će se razvijati poslovni procesi. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća rasprava je uvaženog zastupnika Miroslava Šimića iz Kluba zastupnika MOST-a. Poštovani potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani zamjeniče ministra. Evo možemo reći da smo upoznati sa jednim izvješćem kojim mislim da možemo biti zadovoljni koji će i MOST Nezavisnih lista, naš klub podržati. Zaista slobodne zone nakon ulaska Hrvatske u EU nalaze se u jednoj specifičnoj specifičnoj poziciji, nešto težoj i kompliciranijoj nego što su do sada bile i mislim da su ovi rezultati koje smo mogli čuti rezultat zaista napornog rada svih onih koji su s jedne strane koncesionari i onih koji su sami korisnici usluga slobodnih zona. Kako smo mogli čuti u 2014.godini od 16 dodijeljenih koncesija 14 su bile aktivne do negdje kraja ožujka kada je ugašena slobodna zona Bjelovar a jedna od slobodnih zona nastavila je raditi u nešto manjem obimu. Međutim, još uvijek možemo reći da u slobodnim zonama imamo 143 pravna subjekta koji zapošljavaju više od 7 800 radnika i naravno da ti podaci moraju biti važni izvršnoj vlasti a i nama kao zakonodavnoj. Prema podacima o samim prihodima i o dobiti koje smo mogli vidjeti u samom izvješću, možemo reći također da trebamo biti zadovoljni. Prihode su povećale i kopnene zone i slobodne zone na Lučkom području. Također vidljivo je da su prihode u 2014.godini povećale i one jedinice koje naplaćuju naknade od koncesija. u slobodnim zonama, uglavnom su radili kako nam je rekao zamjenik ministra mali do srednji poduzetnici s prosječno 56 zaposlenih što je ipak u prosjeku čak 20 zaposlenih više u odnosu na prošlu godinu na 2013.godinu. Mi u MOST-u smatramo da u svijetlu krize i sadašnjeg trenutka u kojemu se RH nalazi te samog fizičkog položaja RH institut slobodnih zona bez obzira na ugaženost ima osobitu važnost. Upravljači slobodnim zonama imaju kontinuiranu operativnu praksu u radu s korisnicima koji unutar područja obavljaju pojedine djelatnosti. Slobodne zone su i međunarodno prepoznat brend i standard koji je prepoznatljiv kao model sa jasno razgraničenim sustavom upravljanja, korištenja, sigurnosti, riješenih imovinsko pravnih odnosa i postupanja, u pravilu je to tako. Istaknuo bih Hrvatske slobodne zone, također u pravilu kao primjer kvalitetnog poslovanja i aktivnog doprinosa promicanju Hrvatske investicijske gospodarske politike. U svijetu aktualnog gospodarskog stanja smatram da možemo istaknuti slobodne zone kao područja dobre poslovne prakse koja su uglavnom održala razinu poslovanja u odnosu na razdoblje prije recesije te područja u kojima se poslovanje odvija sa najmanje birokratskih i ostalih administrativnih zapreka. Upravo ih tih razloga mislim da smo dužni učiniti sve što je moguće kako bi olakšali rad i razvoj slobodnih zona u RH. Koristim priliku rasprave o ovom izvješću da potaknem i raspravu što to konkretno možemo učiniti za slobodne zone da i dalje bez obzira na sve ove nove otežavajuće okolnosti nastave raditi uspješno. Zakon o slobodnim zonama koji je lex specialis od 90.te godine tijekom godina je doslovno možemo reći rasturan na carinsko, porezno zakonodavstvo te sve ostalo kojim se uređuje poslovanje poduzetnika neovisno gdje se poduzetnik nalazi, u zoni ili izvan nje. Tu je i problem različitih ministarstava koja su zaduženi osim dakle Ministarstva poduzetništva tu je s obzirom na ove propise koje sam malo prije naveo je i Ministarstvo financija dok za razliku od Hrvatske npr. u Češkoj republici kompletno poslovanje zona je pod Ministarstvom financija. Mislim da je nužno povezati infrastrukturu slobodnih zona sa zakonom o poduzetničkoj infrastrukturi. Treba preispitati mogućnost uvođenja i sljedećih mjera, ukidanje obveze vođenja odvojenog knjigovodstva za poslovne transakcije sa državama članicama, maksimalno uskladiti skladišno poslovanje te definirati minimalni opseg obvezne knjigovodstvene evidencije za poslovanje zoni. Tretirati izgradnju zoni na poseban način i pogodovati joj. Omogućiti ne rezidentima poslovanje u slobodnoj zoni temeljem ugovora s koncesionarom, osigurati poticajne mjere za ulaganje koncesionara u infrastrukturu, te izgradnju, uređenje i opremanje poslovnih prostora. Pojednostaviti proceduru smanjenja odnosno povećanja koncesioniranog područja, regulirati i osigurati nastavak poslovanja korisnika zone u slučaju poremećaja u radu koncesionara, mislimo na stečaj i slično. Prijeći s papirnate razmjene na elektronsku razmjenu podataka i uspostavljati i unaprjeđivati komunikaciju IT sustava carine i korisnika. Što se tiče lučkih slobodnih zona smatram da se u obzir treba uzeti posebnosti koje su karakteristične za djelatnost morske luke skladištenja kontejnera a čime bi se omogućio brži protok robe i veća konkurentnost prometnog pravca umjesto da se na svaki oblik djelatnosti korisnika u slobodnim zonama primjenjuje isti naputak. Produbljenjem morskog dna uz operativnu obalu je jedan od izazova koji je sigurno prema nama. No zaključno kako sam i rekao na početku mislim da možemo biti s naporom koji i korisnici i koncesionari ulažu s rezultatom koje su nam ovdje iznijeli za 2014.ghodinu, na tome im čestitam i evo u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista mogu reći da ćemo podržati ovo izvješće. (HDZ)** Hvala. Sljedeća rasprava je uvažena zastupnica Anka Mrak- Taritaš u ime Kluba HNS-a liberalni demokrat. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o radu slobodnih zona za 2014. riječ je o jednom vrlo korektnom dokumentu, dokumentu koji je vrlo stručno i dobro napravljen i Klub zastupnika HNS-a Liberalni demokrati će podržati ovo izvješće. međutim, kad imamo pred sobom ovakvo jedno izvješće i svi se slažemo da su korisnici odnosno koncesionari u slobodnim zonama korektno i dobro posluju. Ja bi ih tog izvješća voljela iščitati neke druge stvari i neke druge teme. Uvodno je rečeno da slobodne zone koje su formirane da moraju biti i jesu na zemljištu koje infrastrukturno odnosno komunalno opremljeno zemljište, koje je ograđeno zemljište, koje je 24 sata pod određenim sustavom korištenja odnosno praćenja. Rečeno je da se slobodne zone formiraju odnosno formirane su na kopnenom dijelu Hrvatske, na lučkom i posebno Vukovaru. No međutim iz ovog izvješća zaista možemo iščitati niz drugih stvari. Kad je riječ o regionalnom razvoju, ujednačenom regionalnom razvoju Hrvatske ja volim grafike i grafika vam često govori više od 1000 riječi. I u ovom izvješću postoji jedna grafika dopustite da ovako pokažem to je Hrvatska. Iz ove grafike vidite nešto što možete vidjeti i u dnevnim novinama koji su potencijali Hrvatske i gdje se Hrvatska razvija. Da razvija u sjeverozapadnom dijelu, da se razvija na istoku i da se razvija uz obalu. A ovaj cijeli središnji dio Hrvatske bez obzira da li je to Slavonija u ovom dijelu ili je zaleđe mora, odnosno Lika se slabije razvija. To je nešto što možete vidjeti svakodnevno i u novinama. Kad pogledate malo kad se reklamira netko od trgovačkih lanaca i onda vam oni imaju kružić i pokazuje gdje su razvijeni trgovački lanci i uvijek ćete vidjeti Zagreb sjeverozapad, istočni dio Hrvatske i uz more. I to govori zapravo o razvoju Hrvatske i govori o tome gdje se u budućnosti u Hrvatsku treba ulagati i gdje u budućnosti u Hrvatsku treba zaista zaista investirati i u budućnosti voditi računa o tome. Jednako tako kad je riječ o ovih 13 slobodnih zona, na Bjelovar se nećemo referirati jer je on već početkom prestao biti slobodna zona, onda naravno da tu jednako tako postoje razlike. Ministarstvo je donijelo jedan zaključak, ali taj zaključak vam je uvijek onako statistika. Ali hajdemo vidjeti zaključak koje je doneslo ministarstvo i hajmo vidjeti ovu zbirnu tablicu. Dakle, samo u tri slobodne zone je u 2014. bilo povećanje radne snage, s tim što je u Varaždinu to bilo drastično sa 3 i pol tisuće, odnosno 3565 točno zaposlenih je povećanje na 4524.

i u Zagrebu sa 492 na 241. Dakle, jednako tako broj korisnika je na području Slavonskog Broda, a to je ministarstvo, odnosno uvaženi zamjenik ministra i rekao, sa 42 korisnika na 1, a na području, dakle slobodne zone Zagreb je sa 67 na 32. To su procesi koji su se desili između 2013. i 2014. No međutim, jednako tako se i vidio i da je proces bio i obrnut u Varaždinu, gdje je to bilo povećanje otprilike za 1000 zaposlenih. Jednako tako kad gledate te broj zaposlenih on varira od jednog u Krapinsko-zagorskoj županiji i jasno je zašto je taj jedan. Taj jedan je iz razloga što je ta slobodna zona isključivo se koristi za skladištenje do 4524 na području slobodne zone Varaždin. Dakle, iz svih ovih pokazatelja se može vidjeti što se dešava sa slobodnim zonama. Može se vidjeti koji procesi jesu. Ti procesi se mogu vidjeti i u odnosu na izvoz, dakle i u odnosu na proizvodnju, u odnosu na izvoz, u odnosu na sve druge pokazatelje koji su vrlo značajni u ovom izvješću. No međutim, postoji još jedna stvar o kojoj treba jako voditi računa. Treba voditi računa o slobodnim zonama koje se danas ne koriste. Riječ je o dvije slobodne zone koje su infrastrukturno opremljene, a koje se ne koriste. Riječ je o slobodnoj zoni Kukuljanovo koja se ne koristi, dakle nema je od 2010. Ona je kompletno infrastrukturno opremljena i riječ je o površini od 100 ha i riječ je o slobodnim zonama Splitsko-dalmatinskoj županiji koji su iskoristili onu mogućnost koju slobodne zone su mogle iskoristiti da nisu na jednom mjestu nego da je na nekoliko mjesta. Tako da kad je riječ o Splitsko-dalmatinskoj županiji to su slobodne zone u Splitu, u Sinju, na Braču u Postirama, na Braču u Nerežišću i u Klis odnosno Sinj. I riječ je o površini od 2 milijuna 133 940 m2 ili 213 ha. Dakle, o čemu treba voditi računa u budućnosti je sljedeće da mi imamo dvije slobodne zone koje nemaju korisnika. Jedna od 2010., dakle 6 godina, druga od 2011., da je jedna površina 100 ha, a druga je ukupne površine 213 ha, da su te slobodne zone u potpunosti komunalno i infrastrukturno opremljene. Prema tome, mislim da bi u sljedećem razdoblju valjalo svakako sa korisnicima, odnosno koncesionarom, korisnika nema, s koncesionarom tih dviju slobodnih zona. Pri tom napominjem još jedanput da ova Splitsko-dalmatinska nije na jednom mjestu sjesti, razgovarati jer nebrojeni broj puta i čujemo i vidimo i čitamo u medijima da postoje investitori, da postoje investitori koji bi htjeli ulagati, da postoje investitori. Naravno to ulaganje je uvijek na građevinskom, komunalno opremljenom zemljištu. Možda je to potencijal, možda je to zemljište koje u budućnosti možemo koristiti za jednu drugu namjenu. Zaključno. Mi ćemo podržati ovo izvješće. Izvješće je vrlo korektno napisano, no međutim iz tog izvješća kao i svih drugih izvješća ne treba samo iščitati suhoparne brojke, nego treba iščitati što što je podloga tih izvješća. Iz ovog izvješća se točno vidi kakav je razvoj Hrvatske i u kojim područjima se Hrvatska razvija. Vidi se taj nesrazmjer sa sjeverozapada koji i dalje se razvija u slobodnim zonama za razliku od nekih drugih dijelova i vide se potencijali koji jesu u slobodnim zonama i možda se ti potencijali trebaju u budućnosti pretvoriti u neku drugu vrijednost. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku. Uvaženi zastupnik Franjo Lucić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvažena kolegice, drago mi je da ste ovako raspravljali. Ja imam jednu opasku na vaše izlaganje pogotovo što ste vi ministrica i bili ste u protekloj Vladi. Vidite, govorili ste o slobodnim zonama, govorili ste o statističkim regijama, odnosno ja govorim o statističkim regijama zašto smo zaostali u tom kontinentalnom dijelu? Ja dolazim iz Slavonije i Baranje, dolazim iz Požeško-slavonske županije, pa mi smo upravo upozoravali vas u protekloj Vladi ljudi nemojte to raditi, imamo 2 statističke regije. Mi u Pleternici u mojoj Požeško-slavonskoj županiji smo vrednovani isto u gospodarskom smislu kao oni Zamislite vi sada koji su prihodi jednog grada Opatije, grada Zagreba ili recimo grada Požege. Pa to je katastrofa, pa to će nas upravo uništiti i dovesti ćemo se u poziciju da ćemo u Hrvatskoj imati određene dijelove gradova, općina isto koji će imati sve i koji sad već imaju, a mi jednostavno nećemo moći ostvariti one svoje ciljeve jer smo podijeljeni u 2 statističke regije. Ma to je naš cilj upravo bio, a vidite vi danas govorite o tome. Tako se radi i o slobodnim zonama. Pogledajte slobodne zone dolje u Zadru na moru ili bilo gdje dalje. Pa kako ću ja nekoga dovesti u svoju zonu kad nemam takve uvjete kao što to imaju druge sredine. A upravo vi u protekloj Vladi i ove protekle 4 godine niste imali sluha za to. I drago mi je kolegice, ja vas uvažavam, što ovako diskutirate ali vidite kako pomalo dolazimo na istinu i dolazimo do onoga što smo govorili da nije dobro, a evo svakim danom će se to sve više pokazivati. A mi u Slavoniji ćemo to najbolje osjetiti i već smo osjetili. Dakle, grafiku koju sam pokazala sigurno nije rezultat protekle 4 godine nego je rezultat dugog niza godina. sam to spomenula, a možda ne ni slučajno nego namjerno. Dakle, mi moramo donijeti određene strateške dokumente. Postoji jedan običan dokument koji je u ovaj Sabor dostavljen negdje sredinom odnosno krajem prošle godine koji govori i zove se Strategija prostornog razvitka Republike Hrvatske koja baš govori govori o tome što u budućnosti do 2030. trebamo na području Hrvatske učiniti da taj prazni prostor, ja ga gledam prostorno-planski, dakle vi apsolutno, sve karte to pokazuju. Najobičnije, ono što sam i rekla, najobičnije je kad vidite reklamu za dućane vi ćete vidjeti dakle sami sami istok zemlje Osijek prema istoku vidjet ćete ovaj sjeverozapadni dio od Zagreba prema sjeveru i uz more da je to načičkano točkicama, a da je ovaj dio I to je nešto što u budućnosti trebamo raditi. Trebamo raditi sustavno, trebamo raditi smisleno, trebamo raditi kroz niz strategija koje će se definirati i koje će reći kakva budućnost treba biti. Ja se nadam da ova strategija koju sam ja spomenula, a koja je nekako osnov za sve druge strategije će biti u ovom Saboru možda malo izmijenjena ili dorađena uskoro i da ćemo imati priliku raspravljati jer će ona biti podloga za sve ovo što vi govorite. A da ne ostanemo zakinuti za činjenicu slobodne zone u Zadru nema. Hvala. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika SDP-a, uvaženi zastupnik Damir Mateljan. **Mateljan, Damir (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, uvažene kolegice i kolege. Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu temeljem članka 25. Zakona o slobodnim zonama donosi odnosno podnosi Ministarstvo poduzetništva i obrta je ovo 3. izvješće dosad kao što je već navedeno u raspravi. U raspravi je navedeno puno toga pa ćemo se nažalost morati ponavljati. Ministarstvo je ujedno i nadležno za obavljanje upravnih i drugih poslova koji se odnose na osnivanje i poslovanje slobodnih zona. Ovo je izvješće, i to je rečeno, dakle profesionalno, transparentno i to je jedan vrlo transparentan uradak iz kojeg je vidljivo vidljivo dakle način osnivanja slobodnih zona, njihove osnovne značajke. Vidljivi su korisnici slobodnih zona te njihove gospodarske aktivnosti, pogodnosti koje imaju korisnici slobodnih zona, prikazan je i zakonski okvir osnivanja i poslovanja slobodnih zona te broj i raspored slobodnih zona u Republici Hrvatskoj kako na kopnu tako i na obali. I konačno, prikaz poslovanja svih poslovnih zona zajedno i svake zone ponaosob pojedinačno. A taj nam prikaz pokazuje osim fizičkih podataka koncesionarima i uvjetima koncesije govori nam o veličini zone, o prihodima, udjelu izvoza u tim prihodima, broju zaposlenih, naknadama koje te zone dijele dijele lokalnoj zajednici i državi a iz dakle ovog dobrog izvješća vidljivo je ono što nas najviše zanima poslovanje tih zona, da su te zone poslovale manje-više uspješno. Ali tu treba dakle naglasiti i ono što je naglasila kolegica Mrak-Taritaš, a to je dakle da taj raspored uspješnosti u tim zonama nije jednak. Korisnici svih slobodnih zona u RH, njih 143 u 2014., zapošljavali su ukupno gotovo 8000 radnika. Iako je i broj radnika i broj korisnika zona smanjen za gotovo više od 35% njihov ukupni prihod je veći za 8,5% u odnosu na 2013. i za 2014. iznosi preko 5 milijardi kuna. Još je veći i rast dobiti koji u odnosu na 2013. godinu je veći za 117,34 milijuna kuna i iznosi gotovo 150 milijuna kuna dobiti. Ukupni iznos korisnika slobodnih zona bio je 4 milijarde kuna što je u ukupnom prihodu gotovo zapravo iznad 77%, a i prihod države odnosno prihod lokalnih samouprava na kojima se nalaze slobodne zone povećao se za 230 tisuća kuna i on iznosi 760 tisuća kuna u 2014. godini. upravo i koji stoje u ovom Izvješću za 2014. o slobodnim zonama govore nam, premda netko želi prikazati to drugačije, da je upravo ta 2014. godina bila prekretnica za za izlazak iz krize RH i da je ukupan rast industrijske proizvodnje i izvoza odrazio se i na korisnike slobodnih zona odnosno obrnuto, da se rast prihoda i dobiti u slobodnim zonama odrazio na ukupni rast gospodarstva u RH. Kolegice i kolege u preostalom vremenu ja bih vam još mogao iščitavati čitav niz ovih podataka koji se nalaze u ovom izvješću. Međutim mislim da to nema smisla jer za razliku od javnosti ja smatram da smo mi zastupnici dovoljno pismeni da to znamo iščitavati i sami. I zapravo ovaj demotivirajući dnevni red koji nam donosi izvješća iz 2013., 2014. godine zapravo bismo trebali preskočiti i baviti se 2016. godinom. Stoga da ne oduzimam više vremena vama i vladajućima još ću samo zaključiti kako će klub SDP-a prihvatiti ovo izvješće. Hvala. Hvala. U ime kluba HSS-a, HDS-a uvaženi zastupnik Davor Vlaović. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi izvjestitelji, kolegice i kolege. U ime Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske demokršćanske stranke, sve vas skupa pozdravljam. I želim prije svega pohvaliti ovo izvješće iako se ono odnosi na 2013. i 2014., ja mislim da je korisno za sve nas da smo ga dobili i da o njemu raspravljamo iz ovih pokazatelja možemo iščitati da su one lokalne i regionalne samouprave koje su se trudile stvarati poduzetničku klimu i razvoj poduzetničke infrastrukture na svom području dobro iskoristile ovaj Zakon o osnivanju osnivanju carinskih zona i da su na taj način omogućili evo 143 poduzetnika da ostvare svoje poslovne ciljeve, da kroz olakšano poslovanje što se tiče carinskog zakona i povlastice kroz carinsko poslovanje i kroz kroz PDV zaposle svoje kapacitete, da zaposle skoro 8 tisuća ljudi i na taj način su evo te lokalne i regionalne samouprave koje su zajedno sa tvrtkama osnivale ovakve zone u biti dobro učinile i poduzetnike ali i građanima ukupno svog svog područja. Pa tako evo i na području Brodsko-posavske županije, grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija zajedno sa holdingom Đuro Đaković osnovala … zonu slobodnu zonu u kojoj je evo poslovalo 40-ak poduzetnika i koji su uglavnom zapošljavali radnike koji su bili višak u Đuri Đakoviću uglavnom metaloprerađivačke struke i drugih prerađivačkih struka. I na taj način smanjili pritisak na Zavod za zapošljavanje u gradu Slavonskom Brodu i doprinijeli ukupnom razvoju ovoga kraja. nas zanima što se to dogodilo, da li je to samo izmjena zakona i smanjenje ovih povlastica da je njih 39 podnijelo zahtjev za izlazak iz zone, da je ostala samo tvrtka Saint Jean Industries francuskog vlasnika koju također pohvaljujem obzirom da je evo u u metaloprerađivačkoj branši, u autoindustriji pronašla svoj interes otvoriti svoje kapacitete u gradu Slavonskom Brodu. I za pohvaliti je da oni šire svoje poslovanje i da je najavljeno novo upošljavanje djelatnika bez obzira na ove izmjene Zakona o slobodnim zonama. Pravo je pitanje gdje je ovih 39 obrtnika, poduzetnika koji su poslovali u toj zoni, na koji način im možemo u buduće pomoći. Pa evo pozivam ministra, zamjenika ministra da dođu u radnu posjetu da pozovemo te poduzetnike koji su poslovali u slobodnim zonama a sada više nisu da vidimo gdje su oni danas na tržištu na koji način i kojim olakšicama im možemo omogućiti da nastave svoje poslovanje i da zadrže uposlenost, odnosno da razviju svoje poslovanje dalje. ovdje rečeno je potrebno imati educiranu, kvalitetnu radnu snagu. Mislim da u gradu Slavonskom Brodu ima radne snage ovakvih profila, da imamo i tradiciju kroz Đuro Đaković, da imamo i strojarski fakultet, veleučilište. Vjerujem da ćete nas podržati i u zahtjevu za sveučilištem u gradu Slavonskom Brodu i da na taj način jačamo kapacitete i nerazvijenijih regija kao što je Slavonija, Baranja i Srijem. Tako da sigurno te kapacitete treba i ubuduće koristiti i vidjeti gdje su ti poduzetnici i kojim mjerama im možemo dalje, dalje, ubuduće olakšati poslovanje. A naravno da i ovaj je dio slobodnih zona koje su u lukama treba vidjeti na koji način podići nivo poslovanja luka i slobodnih zona u njima. Mi smo tu također zainteresirani i za luku u Slavonskom Brodu da se više investira i čim prije omogući zainteresiranim investitorima da tamo ostvare svoje proizvodne kapacitete. Evo nadam se da će i termoelektrana konačno se krenuti graditi u Slavonskom Brodu da se i one administrativne barijere koje su imali, a da će to biti prilika i za druge investitore da krenu njihovim tragom. Evo ja kažem da ćemo u ime Hrvatske seljačke stranke prihvatiti ovo izvješće ali molim da se čim prije sjedne sa ovim poduzetnicima i da se vidi na koji način im dalje pomoći. Ja mislim da su zaslužili da im se pomogne. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća je pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Prvo da se zahvalim svim klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru na podršci u ovom izvješću koje je pripremilo bivše ministarstvo, odnosno ministarstvo 2015. godine s obzirom da je nažalost još uvijek to jedino o čemu raspravljamo a to su izvješća iz 2014. godine. Zakonskih rješenja ima vrlo malo ili uopće ih nema. A najviše sam tužan što nema rješenja vezano uz poduzetnike i obrtnike. I kada govorimo o ovom izvješću ne možemo ne spomenuti to da ima vrlo malo, odnosno uopće nema aktivnosti sada resornog ministarstva kako pomoći poduzetnicima i obrtnicima osim naravno načelnih najava na određenim aktivnostima poput ručka u HUP-u itd. i konstantno jedno te istih najava. Znači 3% HBOR-a koje već imamo, pojednostavljenje procedure prilikom natječaja koji su u tijeku i koji već funkcioniraju ali nema daljnjih iskoraka i onoga što smo trebali već ova 3 mjeseca i bili bi vidjeli da je bio određeni kontinuitet u Vladi koja je bila prije ove. Što se toga tiče odnosno slobodne zone su kao što je to ovdje vidljivo jedan vrlo efikasan instrument za izvoz RH pogotovo prema trećim tržištima od 2013. oda kada smo u EU normalno da jedan dio poduzetnika pa tako i u Slavonskom Brodu nije više pronalazio svoj interes da radi u slobodnim zonama pošto su slobodne zone isključivo i najviše ja bih rekao osjetio beneficije prema onim poduzetnicima koje ostvaraju pravo i izvoz. A obzirom da smo sada na zajedničkom tržištu EU tog efekta više nema i normalno da će se jednim djelom smanjivati i obujam poslovanja i broj zaposlenih odnosno broj tvrtki koje imaju interes rada u slobodnim zonama ukoliko ćemo se samo oslanjati na izvoz prema EU. Ono što mi trebamo raditi u budućnosti je promovirati izvoz prema drugim zemljama van EU, prvenstveno ja bih rekao velikim ekonomijama u Južnoj Americi i Aziji i sa te strane treba koristiti ove zone koje su na našem jadranskom djelu. kada čitamo danas i gledamo inicijative u novinama gdje neke zemlje nude suradnju na više područja, ja bih rekao da takvu suradnju treba objeručke prihvatiti. Znači, ukoliko možemo vidjeti interes da neke zemlje sa Istoka uvoze svoju robu u EU preko naših luka a da se ta suradnja proširi primjerice na obranu ne vidim zašto ne bi bili za to i ukoliko se za to odredimo sigurno nećemo biti na gubitku. Ono što želim reći, iako je u slobodnim zonama radilo prošle odnosno 2014. godine 7827 zaposlenih i taj broj se nešto smanjio. Ja sam zabrinut jer imam osjećaj da danas sutra pogotovo kad govorimo o zanimanjima koja su u opadanju odnosno obrtničkim zanimanjima, tamo će raditi sve manje i manje ljudi zbog toga što ova Vlada i Ministarstvo poduzetništva i obrta u ovom trenutku ne podupire obrtnička zanimanja i ovdje ću reći danas a spominjat ću i svakom prilikom u narednim raspravama da 1200 obitelji u Hrvatskoj čeka stipendije da im Ministarstvo poduzetništva i obrta ispati koje je usvojeno u Proračunu prije više od mjesec dana, znači najpotrebitiji ljudi u RH, djeca koja se školuju za zanimanja koja su deficitarna, koja se rijetko tko odlučuje uopće upisivati, strukovne škole imaju problem sa upisima u takva zanimanja, ministarstvo osigurane novce u proračune ne isplaćuje našoj djeci. Moje pitanje, tko će onda raditi u slobodnim zonama? U tim tvrtkama? Moje je pitanje zbog čega se taj novac ne isplaćuje? Radi se o 5250 kuna, koja je 1200 i više Hrvatskih obitelji čeka. To je dragi moji kolegice i kolege i predstavnici Ministarstava 5000 ljudi u RH, naših sugrađana koji čekaju taj novac, a kažem radi se o nerijetko socijalno najugroženijoj populaciji. Zbog čega se ne isplaćuje i zbog čega bi netko tko je možda odlučio upisati takvo zanimanje sljedeće godine na osnovu stipendija koje smo uveli prošle godine 7502 kn mjesečno sada upisao takvo zanimanje. To je pitanje i odgovornosti i ministarstva i ministra zbog čega se to ne radi. To je vrlo veliki problem i ja sam siguran da svatko od vas kao što meni šalju ljudi mailove i pitaju zbog čega se to ne isplaćuje, vjerojatno i vi imate kontakte jer u svakom Hrvatskom gradu ima od te djece koja stvaraju tu stipendiju. Ja vas pozivam isplatite taj novac, nemojte čekati i nemojte držati okolo govore, govorancije, najave, primite se konkretnom posla, isplatite poticaje odnosno isplatite djeci njihove stipendije. To je evo poziv sa ovoga mjesta kako bi sutra ta djeca mogla ostvariti i opet imati ja bih rekao neka nova djeca želju da upišu takva zanimanja jer ta pomoć nije mala. Sa druge strane, nemamo nikakvih po prvi puta pa ni za one koje posluju u slobodnim zonama poticaja, znači ne postoji konkretni program poticaja za male i srednje poduzetnike a vidjeli smo da u slobodnim zonama posluju posluju najviše mali i srednji poduzetnici. Po prvi puta nakon 7, 8 godina ne postoji od strane Vlade RH program poticanja malih i srednjih poduzetnika. Zašto? Ne znam. Možda zato što opet nema konkretnih ideja pa nije trebalo čak niti previše biti inovativan, trebalo je preuzeti ono što je bilo proteklih godina, osigurati novce u proračunu i krenuti sa poticajima. Znači, ja sam zabrinut da ovaj rast koji smo imali u proteklih godina između malim i srednjim poduzetnicima se neće nastaviti zbog toga što nemamo program. Prva tri mjeseca nemamo ni jednu konkretnu mjeru mjeru Ministarstva poduzetništva i obrta osim SID financiranja i PRISIF financiranja koji smo ugovorili prošle godine sa svjetskom bankom i to je jedan jedini program, opet kažem program protekle Vlade. Molim vas gospodo, primite se posla, radite nešto i predlažite. U prva tri mjeseca prošle Vlade imali smo program poduzetnički impuls, povećanje za ulazak u sustav PDV-a sa 150 na 230 hiljada kuna, povećanja plaćanja za paušal na PDV na 150 hiljada kuna, znači bile su konkretne aktivnosti i mjere. Ovdje nema ničega osim rekao sam najava i naravno tu i tamo kojeg intervjua koji se tiče INE, koji se tiče INE, znači više se bavimo Ministarstvo poduzetništva i obrta INOM i energetikom nego što se bavimo malim i srednjim poduzetnicima. Kamata od tri posto imamo već sada u HABOR-u, imamo pristupa financiranju, imamo fondova EU, zaustavljen je natječaj za poduzetnike i obrtnike iz EU zbog tih najava zadnjih tri mjeseca nije imao previše prijava i sada čekamo da se izmjene pravila. Zbog čega? Jer 15 milijuna kuna nije bilo dovoljno visine potpore za pojedinog poduzetnika? Da li nekom treba možda više? Da li se zbog toga zaustavio natječaj, da li ćemo zbog toga izgubiti nekoliko mjeseci i ja čekam jer je ministar rekao da će to biti gotovo kroz desetak dana, do kraja četvrtog mjeseca početkom petog. Ukoliko ne bude sljedeći tjedan ponovno pokrenut natječaj za male i srednje poduzetnike za ulaganje u opremu i postrojenja. Ja postavljam pitanje odgovornosti onih koji su to zaustavili. Zbog čega ste zaustavili, zbog čega stvari koje su funkcionirale nisu išle dalje? Zbog toga da se navodno olakšaju procedure, pa sad neće trebati bankovna garancija unaprijed. Pa šta to znači da ćemo cijeniti projekte sve i onda nakon toga, nakon što naši službenici izevaluiraju projekte, ako netko ne dobije bankovnu garanciju cijeli taj posao će biti uzaludan. Znači, neke stvari koje smo radili, koje su bile dobre su zaustavljene zbog pitam se kojih interesa? Zbog toga što možda nekom 15 milijuna kuna nije dovoljno i htio bi možda dobiti 25 ili 30 milijuna kuna. Zbog toga se ne zaustavljaju natječaji i ne mijenjaju se određene stvari. Ono zaključno što bih htio reći na kraju nisam zadovoljan ni situacijom u Gradu Zagrebu. Zbog čega? Zbog toga šta vidimo da u Gradu Zagrebu ukupno od 7827 zaposlenih radi samo 241, zbog toga što je izvoz pao, zbog toga šta je prihod na razini otprilike 397 milijuna kuna šta je opet manje ili negdje oko desetak posto. Pardon, 671 milijun kuna, znači 13%, što što znači da Zagreb ne koristi svoje kapacitete. Ukoliko u Zagrebu imamo četvrtinu gospodarstva onda taj udio u prihodima u Republici Hrvatskoj ne smije biti 13% nego najmanje 25 i više posto s obzirom da imamo najbolje razvijenu infrastrukturu. Ni gradonačelnik grada Zagreba očito nema interesa za ovakve projekte i ne daje im potporu,

Poštovani kolega Maras, na samom početku ste se zahvalili na podršci prema Ministarstvu od strane klubova koje su izrazile podršku izvješću. Naravno da ministarstvo ima određene zasluge u samim tim izvješćima, međutim evo preko udruge „Hrvatske slobodne zone“ sam dobro upoznat sa odnosima samog ministarstva, prema slobodnim zonama, prema ljudima koji tamo rade, prema koncesionarima, prema onima koji obavljaju djelatnosti u slobodnim zonama. I mogu reći da oni nisu bili zadovoljni sa odnosom koji su u ministarstvu imali dok ste vi na čelu ministarstva bili. Imam tu i neke bilješke sa sastanaka gdje se vidi da ste bili upoznati sa mnogim problemima koji su i danas prisutni u samim slobodnim zonama. Ono što očekujemo od novog čelništva ministarstva da pristupi puno drugačije, puno odgovornije, da ovakve informacije nakon toga više ne dobivamo nego da zaista sve informacije koje dobivate sa terena o mogućnosti da Republika Hrvatska možda i nije koristila sve porezne EU opcije koje nam stoje na raspolaganju, da često puta nemamo ujednačenu praksu ni prema zonama, da sve te informacije uzimate u obzir, da se prema tim ljudima odnosite korektno i da na temelju tih informacija donosite pravilnike, predlažete zakone, da im budemo od pomoći jer ono što je radila bivša

mislim brojke govore same za sebe. Pa ne moram ja imati nekoga u nekoj udruzi da me hvali kao šta je primjerice jučer Udruga malih i srednjih poduzetnika u HUP-u hvalila. Kaže, sastali smo se čak pet puta u u protekla dva mjeseca. Pa kaj to znači? Mislim jel' radimo posao ili se sastajemo na radnim ručkovima, lamentiramo, diskutiramo, brend stormamo itd. Znači, ja sam i ovdje su prezentirani konkretni brojevi. Ne treba meni bilješka sa sastanka ako kaže da je porast prihoda bio 8 i pol posto. Ne treba mi bilješke za sastanke ako kaže da je izvoz rastao 34%. To znači da su određeni efekti postignuti. Pa ako to nije dobro onda ne znam što je dobro. Znači, ja sam se zahvalio na izvješću jer ste svi vi i vi prvi hvalili ovo izvješće koje je napisalo bivše ministarstvo i koje je odgovorno za rezultate koji su se desili 2014. godine. Sad da li je netko s nekim zadovoljan. Pa možda ja nisam zadovoljan sa svime, ali bitno je ono šta ostaje iza tebe, bitni su rezultati koji ostaju, a ne da li si se sa nekim sastao pet puta u dva mjeseca. Ja iskreno nisam volio i vrlo rijetko sam nakon bilo kakvih otvaranja i evenata ostao na radnim ručkovima i pričao uz janjetinu i dobro vino. Ja sam više volio raditi i konkretne stvari koje smo napravili mislim da ostaju iza nas. Tako da te pohvale shvaćam kolokvijalno i načelno. Rezultati će se vidjeti. Ono što mene zabrinjava što nema ni jedne konkretne aktivnosti, a trebalo bi i vas zabrinjavati. Zbog čega ne pitate se u pregovorima MOST-a sa HDZ-om i SDP-om bilo je puno razgovora o poticajima malim i srednjim poduzetnicima? Zbog čega sad o tom ne pričate? Nema ničega. To je ono zbog čega bi se vi trebali zabrinuti, a ne to da li vam je netko rekao da li je bio na sastanku ili nije. To je totalno irelevantno. Hvala. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Maras, puna su vam usta hvale. No međutim, statistika govori puno drugačije od onoga što ste vi izrekli. Znači, jednostavna dionička društva koja su omogućila zapošljavanje prouzročila su i nešto veću dobit i izvoz. međutim, stvar je bila za vaše vrijeme ovakova. Kažu u pola mandata bez rezultata. Maras nas vodi u sigurnu propast. To su članci iz novina koji su govorili o tome da je u 2014. godini 5000 obrta manje, ali je 7000 jednostavnih dioničkih društava otvoreno koja su sa 10 kuna ili ne znam koliko je bio ulog krenula u posao. Većina je zamračila stvari, napravila posao, propala, nema odgovornosti, nema ničega. U tom grmu leži zec gospodine Maras i u vaših obaveza koje ste ostavili ministarstvu i trebaju se platiti u ovoj godini, pa to nitko ne spominje. No mislim bilo bi dobro da objasnite gdje je 40 milijuna kuna upucano kojih nije bilo planirano za ovu godinu. Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Kažete vi statistika je neumoljiva i onda navodite članke iz novina, ne'. Statistika kaže: „Statistika pola mandata bez rezultata“. Mislim to je zbilja zanimljiva statistika, u jednoj rečenici, pola mandata bez rezultata. Ne znam jel' znate uopće što je statistika? A ako ne znate ovo su novinski članci, ovo nije statistika. Ono što ću vam sada reći, što se tiče, vi ste zastupnik, što se tiče bilo kakvih potraživanja i dugova uputite zastupničko pitanje i nek' vam odgovori ministar ili njegov zamjenik može ovdje odgovoriti. to mogu reći 100 puta, reći ću još ako treba 100 puta i u budućnosti radi se o financiranju kamata. To neki ljudi koji su ovdje iz lokalne samouprave znaju Znači radi se o kamatama koje država sufinancira. I ne sufinancira ih od 2015., 2014., 2013. nego ih sufinancira i od 2009., 2010., 2011. Ja kada sam došao za ministra nisam plakao da moram plaćati te kamate nego sam prihvatio odluku Vlade koja je također isto takva bila u 2015. I te kamate ćemo plaćati do 2022. ili 2023. godine. I novi ministar koji dođe isto će morati plaćati kamate. Što se tiče još jednog dijela tog famoznog duga se radi o 6 ili 7 milijuna kuna što moramo isplatiti učenicima stipendije. Proračun je usvojen u Hrvatskom saboru, gdje su nestali? Pa nestali su među 1200 najpotrebitijih obitelji gospodine Đakić. Oni su taj novac dobili. Najponosniji sam na taj projekt, od svega što smo napravili u protekle 4 godine, jer sam vidio osobno tu djecu i te ljude koji se školuju za ona zanimanja koja su potrebna Hrvatskoj a nemaju financijskih sredstava. da molite da se ta sredstva isplate vi se sad nešto čudite. Pa dajte pomognite toj djeci da nastave školovanje i da ne čekaju bez veze mjesec i pol dana novac koji je osiguran u državnom proračunu. Hvala. I završno, zamjenik ministra poduzetništva i obrta gospodin Mario Turalija. hvala vam na prihvaćanju Izvješća za slobodne zone za 2014. godinu. Ovo izvješće su radile stručne službe Ministarstva poduzetništva i obrta. Nije ih radila Vlada. Te stručne službe rade dugo vremena i bilo koja Vlada da se napravi stručne službe bi sublimirale financijske izvještaje onakve kakve jesu. Krenuo bih od upita gospodina saborskog zastupnika Gordana Marasa. Što se tiče ovih 5 puta znači višeg sastajanja sadašnjeg ministra od vašeg je da se detektiraju problemi koji su gomilani unazad 4 godine. Što se tiče priče i komponente 2 iz SID Capitala od 2,5 milijuna eura ono stoji u ladici godinu dana. Nije apsolutno ništa napravljeno po tome. Komponenta 2. ide ubrzo jer je bio problem jer vi niste htjeli da se registrira u RH taj fond, a znate dobro da fondovi visoko rizičnog kapitala podliježu porezima i nisu prihvatljivi za menadžment. I na kraju kad se sublimiraju financijski rezultati ispadne da ona sredstva koja plaćamo do Svjetske banke koji iznosi 0,35% od tih 20 milijuna eura koje smo potpisali su puno, puno skuplje. SID Capital smo plasirali u roku mjesec dana otkako smo preuzeli vlast u ministarstvu tj. otkad smo preuzeli kormilo Ministarstva poduzetništva i obrta. Što se tiče ovih natječaja koji ne izlaze trenutno, u ovom Saboru je bilo riječi o Izvješću za 2014. godinu i otišli ste malo in extenso ali odgovorit ćemo vam i na to pitanje. Prema nacionalnim pravilima po kojima ste vi radili za ove natječaje koji su bili za alocirana sredstva tj. za participaciju projekata i pisanje projekata prema EU fondovima su imali 6 koraka. Treba određeni vremenski period da se ta dokumentacija minimalizira i da umjesto godina i mjeseci koje naši poduzetnici i realni sektor vapi za bespovratnim sredstvima on se maksimalno skrati i da se povučeni iznos sredstava ne udvostruči, utrostruči nego da se ministarstvo pretvori u servis tom realnom sektoru a ne metaforički rečeno zatvoreni …/Ne Što se tiče kamate od 3%, ako ćete spominjati statistiku u roku 4 godine vi imate kreditno bonitetni potencijal realnog sektora na negdje oko 10%. Banke su vam što se tiče likvidnosti izuzetno velike. Neke komercijalne banke imaju preko 10 milijardi kuna ali nije pokriven rizik. Poanta je da ovo ministarstvo će raditi i radi na pokrivanju tog rizika i lakše dostupnih sredstava financiranja prema tom istom realnom sektoru. od 3% se ne odnosi samo na HBOR nego da se potakne i komercijalnim bankama koje imaju poslovnice i mrežu poslovnica razgranatu po Hrvatskoj i oni mali mikrosi koji imaju prihode i do milijun kuna mogu dobiti trajna obrtna sredstva i konkurirati većim tvrtkama sa nekom većom prihodovnom stranom. Što se tiče slobodnih zona i tog dobrog poslovanja znamo da slobodne zone posluju od 1991. Krucijalna promjena koja se desila u slobodnim zonama 2007. godine je bila usklađenje regulative znači pravilima prema zakonima EU. Znači Znači do 2016. ćemo apsolutno primijeniti regulativu i poticati male i srednje poduzetnike u tim slobodnim zonama. Jednostavno zatvorenost tj. otvorenost tržišta prema EU i pojedinim tvrtkama nije dopustilo tj. da plaćaju bila im je otegotna okolnost da plaćaju taj parafiskalni namet u slobodnim zonama. Samo povećanje prihoda koje se desilo generiralo 4 milijarde kuna izvoza i ona dobit koja je ostala u biti i ovi koncesionari koji su bili u slobodnim zonama imali su lošije poslovne rezultate. rezultate. EU posluje sa ukupno u 23 zemlje sa 71 slobodnom zonom, sama Hrvatska ima trenutno 13. Dvije ne rade ali će biti sigurno prenamjena. Ono što je gospodin Šimić predlagao, svakako da su ti prijedlozi za primjenu regulative iz zakona u razmatranju i većina će ih biti prihvaćena i prezentirana u ovom Hrvatskom saboru. Nastavno na gospodina Davora Vlaovića i gospodina Leona Žulja apsolutno imamo hodogram rada i među poduzetnicima smo. A vrijeme će pokazati kao što ste i sami rekli kako ćemo generirati naše outpute prema realnom sektoru tj. ciljanim malim i srednjim poduzetnicima koji i statistički generiraju 99% gospodarstva Hrvatske. Znači doklasifikacije do 50 milijuna eura godišnjeg prihoda. Gospodin Mateljan je naveo daje prihod 4 milijarde, izvoz je 4 milijarde a prihod je preko 5 milijardi kuna. Ja bih vam se svima još jednom zahvalio na prihvaćanju ovog izvješća i vidimo se iduće godine sa izvješćem za 2015. koje ćemo isto prezentirati u ovom uvaženom Domu. Hvala lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Ima jedna replika, uvaženi zastupnik Gordan Maras. U vašem odgovoru opet niste spomenuli kada ćete isplatiti stipendije, znači ni riječi o tome. Stipendije su osigurane u proračunu, novaca još uvijek nema. Što se tiče PRISID-a morate se informirati i pogledati. Znači ugovor smo potpisali sa Svjetskom bankom 8.7.2015. godine, ugovor smo potpisali. Nakon toga 4 mjeseca su bili izbori pa onda je nemoguće reći da godinu dana stoji u ladici. Znači čisto tehnički, godina ima 12 mjeseci, nakon 8.11. nije bilo moguće raditi dok se nije formirala Vlada i sada ova tri mjeseca su uspjeli konačno taj projekt pokrenuti. Ali to je bitno reći, to je projekt bivše Vlade i ništa nije stajalo u ladici. I hvala Bogu da imamo ta sredstva čekamo, i upravo je bila moja ideja da bude u Hrvatskoj. Pogledajte bilješke sa sastanaka sa Svjetskom bankom. jedan od uvjeta koji smo postavili je da bude u Hrvatskoj. Znači nisam ja bio protiv toga, nego sam ja inicirao da bude sjedište u RH i to će vam reći kolege iz Svjetske banke jer oni to znaju. Ili neka vam naprave brif u HAMAG-u pa će vam isto tako iz određenih podataka to biti jasno. Znači nije ništa čekalo u ladici kako ćete postići 3%, ništa ne čujemo o tome. Znači HBOR ima 3%, vi sada govorite da želite 3% i u komercijalnim bankama. Kako ćete to postići? Pa to je, ja želim da u Hrvatskoj budu kamate 1%. Možda da budu 0,5% da sada to okolo pričam, ljudi bi rekli gledaj ga ono, mislim kaj on priča to, nije moguće. Kako ćete postići 3%? Recimo ja sam prošle godine imao konkretnu mjeru, subvencionirali smo kamatu 5% za mikro kredite, upravo za ove koji su najmanji i 5% smo dogovorili s bankama i preko 2000 takvih kredita je realizirano. Znači to je konkretna mjera. Recite nam kako ćete postići. Znači ovo što govorite nažalost je jedna općelogija kako ja to zovem i nažalost ne donosi nikakve rezultate. Ja bih volio da vi imate konkretna rješenja i prijedloge ali na žalost ih nemate.

Znači komponenta 1 koja je plasirana od 2,5 milijuna eura je trenutno plasirana a sastoji se još i od komponente 2 koja je 10,7 milijuna eura i od komponente 3 tehničke podrške od milijun Komponenta 2, krivo ste me shvatili, ja sam rekao da ste vi bili kočničar zbog zakona, tj. htjeli ste da se registrira fond u Hrvatskoj. Ali onda on ne bi bio prihvatljiv start up-ovima i ranoj fazi financiranja realnog sektora. Jer …/Govornik se ne razumije./…, ne bi bio gospodine Maras zato što ako se registrira u RH takav takav fond on je podložan plaćanju poreza na dobit i onda bi nam se desilo da bi platili zajam koji smo uzeli od Svjetske banke na neiskorištena sredstva i onda bi generirali još veći gubitak. A u Europskoj uniji, ispričavam se, u EU ako se registrira taj fond i ta sredstva iz tog fonda ne podliježu poreznim, znači tax free-u i onda financiraju samo one tvrtke koje obavljaju djelatnost u Hrvatskoj. I onda dolazi do progresivnog i brzog realiziranja tih …/Govornik se ne razumije./… sredstava u gospodarstvu Hrvatske tj. u green field i brown field investicije koje su nam prijeko potrebne. S druge strane što S druge strane što se tiče kamate, kamatne stope, vi u biti sa tim svojim subvencijama koje ste, radili ste u biti, punili džepove banaka jer su banke dizale svoj emergen ponderirani, ponderiranu kamatnu stopu i zarađivale su ekstra profite. I nadam se da ste čuli o portfeljnim jamstvima i jamstvima kapitala koje će imati za učinak pokrivanje rizika bankarskog i samog izvora financiranja. Evo, tako da imamo apsolutno puno bolja rješenja nego koja su bila u protekle 4 godine. Hvala lijepa.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Prvo da se zahvalim